Заповядайте, господин Хайтов, да зададете въпроса си. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, най-напред ми се иска, преди да формулирам моят въпрос, който е сравнително кратък, да уверя жителите на Северозапада и на Врачанска област, а ми се иска и Вие да го направите тук, от тази висока трибуна, че няма да остане гражданин в общините Криводол, Враца, Мездра, Роман, който да не бъде обслужен, както досега, от железопътния транспорт в Република България. По същество. Уважаеми господин Министър, моят въпрос е следният: на какъв етап е подготовката за строителство на трети мост над река Дунав в българския й участък? Има ли проект или действия по предпроектни проучвания? Има ли подписани или подготвят ли се за подпис някакъв тип документи по този въпрос между България и Република Румъния? Какви са възможностите такъв мост да бъде проектиран и построен между градовете Оряхово и Бекет?

разглеждането на възможности за нови мостови пресичания на река Дунав на територията на Република България е част от приоритетите на транспортната политика на страната, сред целите на които е и интегрираното развитие в рамките на Европейския съюз. В изпълнение на тези приоритети на 28 ноември Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, Министерството на регионалното развитие и Публичната администрация на Румъния подписаха Меморандум за разбирателство за извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав. Меморандума е даден приоритет на пътните мостове при Никопол – Турну Мъгуреле и Силистра – Калараш. За постигане на целите на Меморандума ще работи смесена българо-румънска работна група, която трябва да координира дейностите по подготовка на двата проекта за изграждане на мостовете над река Дунав. Предвижда се финансирането на тези подготвителни дейности да се осигури от Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Румъния 2014-2020”, а след финализирането на подготовката ще бъдат търсени източници за финансиране за същото строителство.

Благодаря Ви за отговора. За съжаление, обаче съдържанието не ме удовлетворява. Ясно е, че Вие еднолично не може да промените съществуващите договорки, но аз съм сигурен и убеден, че ще направите така, да има инвестиции в този регион както за възстановяване на съществуващите жп влакове, които обслужват гражданите, така и за необходимия ремонт и саниране на всички жп гари в този район на страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Хайтов. Министър Московски, заповядайте за дуплика.

и от предишния ни мандат това, с което съм запознат като темата за мостово съоръжение между Оряхово – Бекет. Имаше направени предпроектни анализи, които показваха – всъщност, ние като държава ще предоставим възможност, ако има частна инициатива, желание от страна на частни инвеститори, да изградят изградят и повече от две мостови съоръжения, които има в момента. Несъмнено има градове по поречието на река Дунав в Европа, които само като градове имат повече от пет или шест моста. Ние сме две държави, естествено че това е недостатъчно, естествено че желателно и е добре и за гражданите на двете държави, и за транзитния трафик да има повече и за Оряхово – Бекет, разбира се, ще предоставим всичко, което е необходимо като съдействие и държава. Като инвестиция нямаме възможност в момента да реализираме такова съоръжение. Можем да търсим възможности, ако той влезе като част от меморандумите между двете държави. Конкретно за случая Оряхово – Бекет, това с което съм запознат от тези предпроектни анализи, е, че самото мостово съоръжение не е най-голямата тема и най-голямата пречка. То би могло да бъде изградено на публично-частно партньорство, частна инициатива. Проблемът е по-скоро в инфраструктурата и то от българска страна, тъй като частта, която касае тази инфраструктура в Оряхово, е склон, който изисква много голяма инвестиция. Там в голяма степен има свлачище и въобще оперативната му свързаност с мост на тази инфраструктура, доколкото нашите специалисти са ме информирали, би струвала стотици милиони. Разбира се, зависи от проекта, може да достигне и до милиард. Това е пречката, която спира и частните намерения, ако приемем, че има такива. Просто инвестицията, която трябва да се направи за прилежащата инфраструктура от българска страна на Оряхово, Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към последния въпрос, зададен към министър Московски, а той е от народния представител Георги Божинов относно решение на „Български държавни

не можете да не се съгласите с мен, че решението на „Български държавни железници” за започване на реформа с първоначално спиране на 38 влака предизвика остро обществено недоволство в десетки общини и много населени места. Абсолютно неприемливо е не само решението, но и начинът, по който започна неговото изпълнение. Спрени бяха влакове без подготовка на каквито и да било алтернативни решения. Нямаше и нагласа на хората какво да правят за решаване на ежедневните си проблеми и за реализиране на своя начин на живот. момента има стачка и протест в Мездра. Хората са дошли от Видин, Монтана, Брусарци, Бойчиновци, Криводол, Бели извор, Враца и Мездра. Няма политическа ръка, която да извърши такава организация. Утре е протестът в Горна Оряховица. Вие днес, вчера и министър-председателят на блиц-контрола в сряда поехте редица ангажименти за взимане на решения, които да коригират ситуацията. Днес поехте ангажимент за някаква национална транспортна схема за обсъждане за оптимизиране на решенията. Моят въпрос в момента, който ще чуят и хората, излизащи от протеста в Мездра, е: след заседанието на Транспортната комисия, след диалогът Ви, който се надявам, че се състоял с министъра на финансите, и консултациите с Вашите специалисти при декларирано желание да бъдат спрени по-нататъшните 98 спирания на влакове, какво правим с 38-те спрени влака, за да решим проблемите на хората докато оптимизираме реформата? Конкретен въпрос. Тръгват си сега от Мездра и искат да чуят на път за Видин и направлението какво

Ви информираме, че графикът за движение на влаковете, който влезе в сила от 14 декември, е разработен в пълния си обем и параметри. Предвидено е превозите да се осъществяват чрез 72 бързи, 364 крайградски, 145 пътнически или общо 581 влака, за реализирането на които е необходима компенсация от държавния бюджет в размер на 184 милиона. В бюджета на за 2015 г. предвидените компенсации за извършване на превозни услуги и железопътен транспорт са в размерите на 140 милиона, а именно с 44 милиона по-малко. За да се компенсира намаленият размер на предвидените средства и предотвратяване акумулирането на загуби, дружеството на БДЖ „Пътнически превози” ЕООД е принудено да предприеме редица непопулярни мерки, в това число и отмяна на движението на някои бързи и пътнически влакове по целия маршрут Измененията в графика за движение на влаковете са съобразени с наличието на алтернативен транспорт и не се предвижда закриване на железопътни линии. Първата стъпка от предприетите действия по привеждане обема привеждане обема на превозите, съобразно определената субсидия, беше отмяната на 38 влака на 12 януари 2015 г., като писмено официалната информация е предоставена на на областните администрации на 5 януари 2015 г. На 14 януари 2015 г. беше проведено извънредно заседание на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения в Народното събрание, в която беше обсъдено и взето решение за разработване на дългосрочна стратегия за оздравяване на „Холдинг БДЖ” ЕАД. В тази връзка беше препоръчано на този етап да бъдат преустановени действията по прилагане на набелязаните мерки за намаляване обема на превозите. БДЖ „Пътнически превози” ЕООД ще се съобрази с взетото решение и до изясняване на окончателния размер на субсидията няма да предприема действия по намаляване на превозите. В случай на запазване първоначално определената субсидия дружеството ще генерира най-малко 44 милиона загуба, което при последващи действия може да доведе и до

времето, което бях тук, проведох няколко разговора с министър Горанов. Взели сме решение, тъй като тези 40 милиона, които са предвидени като целеви капитал в трансфер за държавна помощ за разплащане с кредиторите, така или иначе не можем да използваме – те са блокирани, докато Брюксел не разреши нотификация или разреши държавната помощ, те ще бъдат прехвърлени към общия размер на субсидията, така че тя ще стане 180 млн. лв., което

за изваждането им от експлоатация, тъй като те са опасни и не отговарят на критериите за безопасност. Това се дължи на факта, че през последната една година, за да се поберат в размера на 140 милиона субсидия, колегите не са извършили дори на санитарния минимум ремонти в размер на поне 25 милиона и дружеството съответно има и оперативна загуба в размер на 15 милиона, тоест обяснявам Ви и къде са тези 40 милиона, които не достигат до пълния обем на субсидията. Така че неизвършените ремонти в санитарния минимум сега не позволяват в пълен обем да възстановим спрения подвижен състав. Така или иначе ние щяхме да го спрем – дали има, или няма субсидия, защото той не е ремонтиран. Това е последното, което мога да кажа. Не предстои среща във Финансите, защото сме се уточнили – с постановление на Министерския съвет ще прехвърлим тези 40 милиона, които в момента, така или иначе, са блокирани и не могат да бъдат представени като държавна помощ на дружеството, защото няма още нотификация от Брюксел за това и ще се възстановят в общата субсидия, така че БДЖ „Пътнически превози” няма да предприема по-нататъшни рестриктивни действия за намаляване обема на

Уважаеми господин Министър, докато Ви слушах си мислех колко важен е живият, актуален отговор на министъра, диалога с питащия и адекватност на ситуацията. Защото, първата, писаната част на отговора, може да се резюмира като средната температура на болните в болницата – едни умират, други оздравяват, средното е горе-долу приемливото, но в заключителната част отговорът Ви беше много актуален. Какво разбираме? Разбираме, че поетият ангажимент в Комисията, в резултат на предизвикания дебат за намиране на 40 милиона, по един или по друг начин, е гарантирано. Второ, че предвидените съкращения на десетки влакове, което беше част от реформата, на този етап няма да се състои, докато няма обективна оптимизация. Това, второ. Трето, Вие казвате, ако добре съм Ви разбрал, че от всички 38 влака, които са спрени, не всички могат и трябва да бъдат възстановени, но онова, което е най-необходимо, което ще задоволи нуждите на хората, ще бъде направено след като имате гаранция за тези 40 милиона. Ако добре съм Ви разбрал, това е едно задоволително решение на този критичен проблем, създаден от стартиране на едно решение, което не беше достатъчно обмислено, не беше подготвено и хората не бяха подготвени. Дано тези три стъпки се случат и ако Вие не възразите на това, което аз резюмирах, хората го чуят, протестът утре в Горна Оряховица ще има друг нюанс и други измерения. Благодаря Ви, господин Божинов. С това въпросите към министър Московси са изчерпани. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с отговори на министър Ивелина Василева – министър на околната среда и водите. Първи ще отправи своето питане народният представител Манол Генов относно провежданата от страната на Министерството на околната среда и водите политика към общините с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. Заповядайте, господин Генов. Моето питане е относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините с изградени пречиствателни станции за отпадни води за управлението и експлоатацията им до сключване на договор с Асоциацията по ВиК и регионалния оператор. Уважаема госпожо Министър, понастоящем в област Пловдив предстои въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води в общините Раковски, Кричим и Стамболийски. Всички те са с издаден Акт 15, предстои актуване, тоест пускане в експлоатация, след което по смисъла на закона те трябва да бъдат предадени на ВиК оператора за експлоатация. В договорите между общините и изпълнителите на строителството на тези пречиствателни станции за отпадни води има клаузи, задължаващи изпълнителите да поемат разходите по обучение на персонала, след което от започване на пробната експлоатация всички разходи да се поемат от асоциирания партньор, тоест от ВиК като оператор. От друга страна ВиК – Пловдив, има право да поеме финансирането на експлоатационните разходи на нововъведените пречиствателни станции за отпадни води само и единствено при наличие на договор за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията с Асоциацията по ВиК, а такъв няма. бюджетите на общините такива разходи не са заложени, финансирането на дейностите по поддръжка на съоръженията от Акт 16 до приемане в експлоатация на съоръжението не е предвидено. Не са предвидени и средства за фонд „Работна заплата” на заетия в Пречиствателни станции за отпадни води персонал. Известна е трудната ситуация в общините по съфинансирането на тези проекти, както и липсата на възможност да генерират приходи, тъй като те не са оператор по смисъла на Закона за водите. Във връзка с гореизложеното моето питане към Вас е следното: каква е политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение финансирането на дейностите по обучение и поддръжка на персонала в случаите, когато това не е категорично записано в договора между изпълнителя и общината? Има ли становище на управляващия орган на ОПОС да бъдат признати разходите на общините по обучение на персонала и експлоатацията на Пречиствателните станции за отпадни води до сключване на договор с оператора, или минимум поне шест месеца след подписване на Акт 16? Как ще бъдат финансирани разходите на общините от издаването на Акт 16 до приемането за експлоатация от ВиК оператора?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

на 28 ноември по въпрос отправен от Вас към министъра на регионалното развитие и благоустройството – отговорен за ведомството, в чиито компетенции е управлението и развитието на ВиК-сектора, са отправени същите въпроси и детайлно сте получили отговор на етапите, свързани с реализирането на ВиК реформите и конкретно взаимоотношенията между общините, асоциациите по ВиК и операторите като елементи от системата за предоставяне

за да подпомага реализацията на ВиК реформата, да подпомага политиката на местните власти по изграждане и модернизиране на инфраструктурата и работата на сектора, отговорите ми са както следва. Цитираните от Вас общини в област Пловдив, а именно Раковски, Кричим и Стамболийски, изпълняват проекти финансирани по Процедура 16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” в агломерации над 10 хиляди еквивалент жители по Оперативна програма „Околна среда”. Съгласно поканата за кандидатстване по тази процедура разходи за обучение на персонала, ангажиран с експлоатация и поддръжка на пречиствателни станции за отпадни води, са допустими за финансиране и са включени в бюджетите на сключените договори за безвъзмездна помощ по оперативната програма. Изпълнението на тази дейност се извършва в общия случай в рамките на сключения между бенефициента и изпълнителя на пречиствателната станция договор. Ако в конкретния договор между общината и изпълнителя на е заложена изрична клауза, която да урежда поемането на експлоатационните разходи за определен период от време след въвеждане в експлоатация от избрания изпълнител, то тези разходи биха била възстановими по Оперативна програма За община Стамболийски и община Кричим посоченото като ангажимент от страна на изпълнителя е да обучи персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта, да наблюдава и контролира пречиствателните процеси и да поддържа новоизградените съоръжения. Община Раковски е заложила в техническото си задание изискването изпълнителят на инженеринг на пречиствателна станция за отпадни води да осигури обучение и надзор на работата на персонала на пречиствателната станция за период от три месеца преди подписване на протокол Образец 16 и още шест месеца по време на гаранционния срок. Като асоцииран партньор в изпълнението на проектите, финансирани по оперативната програма, е включен регионалният ВиК оператор. Основно ролята му се свежда до предоставяне на информация, техническа експертиза и капацитет на служители и администрация във връзка с изгражданите изгражданите водопроводна и канализационна мрежа, пречиствателна станция и последващите им експлоатации. В общия случай сключените между общините и експлоатационните предприятия споразумения за партньорство не третират поемането на финансови ангажименти от регионалния оператор след въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение. Поемането на експлоатационните разходи от ВиК оператора е след сключване на договор между Асоциацията по ВиК и оператора, с който се възлагат дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите, включително поемането на финансови ангажименти от страна на ВиК оператора. Видно от споразумението за сътрудничество между „ВиК” ЕООД Пловдив и община Стамболийски, община Стамболийски като собственик на изградената и/или рехабилитирана инфраструктура по силата на Закона за водите ще я предостави за експлоатация на „ВиК” ЕООД Пловдив като оператор по реда предвид в Закона за водите след приключване изпълнението на проекта и сключване на отделен договор или споразумение. Такава клауза липсва в споразумението за сътрудничество между ВиК Пловдив и община Кричим. Управляващият орган на оперативната програма е запознат с казуса и е в течение на провежданите срещи досега. Видно от представените от бенефициентите ни данни на основание чл. 198в от Закона за водите е проведено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 12 декември 2014 г., на което са присъствали представители на 14 общини в региона. Една от точките на дневния ред на заседанието е вземане на решение за предоставяне на съгласие от Общото събрание на Асоциацията за сключване на споразумения за регулаторни цели между ВиК оператора и следните общини: Хисаря, Кричим, Стамболийски и Раковски. Прието е решение председателят на Асоциацията да изпрати уведомление до „ВиК” ЕООД Пловдив за поемане на стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК обектите и съоръженията.

бъде ускорен и успешно реализиран процеса по прехвърляне на собствеността и възлагане на експлоатацията на изградените съоръжения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Имате ли допълнителни питания? Заповядайте.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър! Аз ще бъда изключително удовлетворен, ако от тази трибуна са ни чули кметовете на тези общини, които Вие и аз цитирахме преди малко в нашите изказвания, защото у тях имаше огромни притеснения за това дали тези разходи ще бъдат верифицирани и признати от алтернативната програма като допустими.

от много институции и хора в продължение на години на цитираната от Вас пречиствателна станция на община Хисаря доведе вече втора и трета година до разходи от около по 200 хил. лв. годишно, които бяха в тежест на общинския бюджет, на една община, която има милион и половина собствени приходи. Моят въпрос е следният: дали в следващия период на Оперативна програма „Околна среда”, базирайки се на опита и грешките, които всички сме допускали в предния период, ще има достатъчно такива средства предвидени за обучение на персонала на такива не малко

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов! Безспорно правилата за допустимост на разходите, приложими към всички проекти, които се финансират по оперативните програми, са национално приети с Постановление 119 от месец май 2014 г. и всичко това, което е допустимо, по смисъла на постановлението, разбира се, е възстановимо по смисъла на програмата. За конкретните казуси, които коментирахме, както споменах, верифицират разходите, които изрично са залегнали в договорите между бенефициентите и изпълнителите и в този смисъл, мисля, че успокоението, което Вие очаквате да бъде внушено от тази трибуна, е факт

Що се отнася до новия програмен период, както знаете, съгласно указанията на Европейската комисия съгласно изискванията, заложени и в Договора за партньорство, и в предварителните условности, и в цялата комуникация, протичала между Европейската комисия и държавата в последната година и половина, има изрично изискване на Европейската комисия ВиК-дружествата да бъдат водещият и важен участник в реализацията на програма „Околна среда” 2014 – 2020 г. Разбира се, ние настояваме общините да бъдат също толкова значим партньор в реализацията на тези проекти, но ВиК-дружествата, като оператори на системите, имат своята важна роля на бенефициент. В този смисъл финансови средства по линия на техническата помощ, по линия на реализацията на отделните проекти ще продължават да бъдат осигурявани за всички участници в процеса.

и за другото ведомство. То е изключително отговорно при провеждането на реформата във ВиК-сектора, тъй като все пак Вие много добре знаете, че усвояването на средствата за следващия период по цитираната оперативна програма са в строга зависимост от осъществяването на реформата. Надявам се тя да стане факт след години и наистина винаги да се гледа на сектора с едно малко по-особено внимание. Защото той е изключително важен за развитието на страната. Благодаря Ви още веднъж. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народния представител Калина Балабанова относно решение, с което се преценява вероятната степен за отрицателно въздействие по отношение на търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1 11 Вранино”. Заповядайте! Благодаря, господин Председател. Първо имам процедурна молба към Вас, тъй като Вие в момента председателствате – въпросът, който в момента ще задам на министър Василева, е входиран следващата седмица след избора на кабинета. Тоест в момента този въпрос е на два месеца и половина. След като можем да си позволим да седим извънредно за бюджет и за други закони, мисля, че можем да си позволим да го правим и за парламентарен контрол.

издава Решение № 28-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1 11 Вранино”. С подписаното от служебния министър госпожа Светлана Жекова решение се издава разрешение на фирмата „Парк Плейс Енерджи Корп” да търси и проучва нефт и газ за периода 2014 –2019 на територията на Блок „1-11 Вранино”. Припомням Ви, че същият блок обхваща площ от близо 400 км, разположени на общините Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. В тази зона се намират и защитени площи, в това число езеро Дуранкулак, Крайморска Добруджа, Калиакра и Било. Госпожа Жекова стига до извода, че проектът на „Парк Плейс цитирам, „няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда”, въпреки ясните и обявени в медиите намерения на фирмата да добива въглищен газ. В тази връзка, моля да ми отговорите каква е позицията Ви относно това решение и съответно бихте ли предложили отмяната му? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Балабанова. Госпожо министър, заповядайте за отговор.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 бяха проведени нейни изслушвания в пленарната зала на датите 10 октомври и 5 ноември 2014 г., по време на които бяха разисквани в детайли въпросите, свързани с конкретното решение. Както знаете, проведените процедури, свързани с издаването на въпросното решение за оценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони, следват разписания ред и нормативно установени срокове в Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за оценката за съвместимост. Припомням, че процедурата за постановяване на Решение № 28 на министъра на околната среда и водите е проведена само по реда на Наредбата за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони, тъй като по въпросните проекти на този ранен етап не са предвидени дейности, които подлежат на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или на екологична оценка по смисъла на Закона за опазване на околната среда. границите на Блок „1-11 Вранино”, за който е взето постановеното решение, не попадат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат части от следните защитени зони по „Натура 2000”: езерото Дуранкулак и Крайморска Добруджа – за опазване на местообитанията, Било и Калиакра – за опазване на дивите птици. Тук още веднъж бих желала да подчертая, че на този най-ранен етап нормативната уредба не предвижда оценки в типичния обхват на оценката на въздействие върху околната среда или екологична оценка, а само оценка за евентуалното въздействие върху местообитания и видове в зоните по „Натура 2000”. И нищо друго! В тази връзка смятам, че Министерството на околната среда и водите като компетентен орган е извършило обективна оценка. Освен това в самото решение са постановени допълнителни условия, спазването на които ще гарантира незначително въздействие върху защитените зони. Знаете, че с Решение на Народното събрание от 2012 г. в държавата ни действа мораториум с изрична забрана за прилагането на технологията „Хидравлично разбиване” при проучване или добив на газ и нефт на територията на Република България. В този смисъл допълнителни условия, изрично регламентиращи изисквания към изпълняващия дейностите, са заложени в допълнение към решението от служебния министър. Както знаете, решението на министъра на околната среда и водите е обжалвано пред Върховния административен съд. Първото заседание на делото е насрочено за 18 февруари тази година. Съгласно чл. 166, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, оспорването на това решение спира неговото изпълнение до окончателното произнасяне на съда. Към настоящия момент казусът е обект на разглеждане от компетентния орган – българския съд, и предстои неговото произнасяне. В този смисъл към настоящия момент не се извършват каквито и да е дейности на място. Тук е мястото да отбележа, че ако в крайна сметка съдът потвърди взетото от министъра решение и то влезе в сила, това по никакъв начин не означава, че е дадена зелена светлина за практическите проучвателни работи и извършване на сондажи. Защото всички последващи годишни работни проекти, в които се очаква конкретика относно предвидените проучвания, както и проектите за самите сондажи, подлежат отново не само на оценка на въздействието върху зоната по „Натура 2000”, но и на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда, която обхваща всички компоненти на околната среда и човешко здраве. Уверявам Ви, че компетентният орган по околна среда няма да допусне извършването на формални оценки на въздействието и ще обезпечи участието на обществеността в хода на съответните процедури.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, от отговора Ви разбирам, че Вие като институция няма да направите нищо за отмяната на това престъпно решение.

Крайморска Добруджа и Било, ми е интересно защо тогава Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, излезе наскоро, на 26 ноември 2014 г., с друго подобно решение, което не е по същия проект, за съвсем друга фирма е, но касае същите зони – Крайморска Добруджа и Било. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, която е под Ваша шапка, излиза с решение, че че проучването и добивът на природен газ на територията на област Добрич има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие точно върху тези защитени зони – Крайморска Добруджа и Било. Ето, това е решението, предполагам сте запозната? Както всички знаем и както Вие самата казахте, в България, слава Богу, все още има мораториум за технологията фракинг, но няма мораториум за въглищния газ. Разликата между решението, което служебният министър госпожа Светлана Жекова подписа, и това решение, което сега Ви цитирах, от Регионалната инспекция във Варна, е – редно е да го отбележим – че в едното решение става въпрос за търсене и проучване, а в другото – за търсене и добив. И в двете решения обаче са заложени сондажи, проектирани сондажи на минимум 10 хил. м, и това са нови сондажи – и в двата проекта. Те ще се извършат на територията на защитени от „Натура 2000“ зони.

Вие нямате институции и експерти да правите нужната проверка какво се случва. Дава се решение, фирмата вдига огради и пиле не може да прехвръкне.

Благодаря, господин Председател. многократно подчертавано – необходимостта да се осъзнае, че тук става въпрос за различни процедури, които са заложени изрично в националното законодателство. Конкретният въпрос, който Вие отправяте към мен, касае процедура, свързана със съгласуване на цялостен годишен работен проект за търсене и проучване, съществуват процедури, които са свързани с оценката за съответствие, за съвместимост със зоните от „Натура“, съществуват процедури, свързани с екологичните оценки, с оценките за въздействието върху околната среда и водите,

на темата, която се коментира – план, програма, проект и така нататък. Така бих желала да приключа Вашите коментари, за да не влизаме в детайлно разясняване на стъпките. Мисля че те са налични и на страницата на Министерството, и в други документи и всеки би могъл да се запознае с конкретните стъпки от процедурата. Както изрично подчертах, конкретният казус предполага необходимост, заложена точно от гледна точка на пълната защита за природата и децата ни на всяка една фаза да се извършва оценка за въздействие върху околната среда. Що се отнася до общите Ви коментари и необходимостта от излагане на обща позиция, аз не смятам, че по-убедително би могла да бъде изложена позицията от начина, по който тя беше изложена от премиера на Република България. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Министър. Преминаваме към следващ въпрос от народния представител Петър Славов относно изграждане на пречиствателна станция в гр. Созопол с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Заповядайте да развиете своя въпрос, господин Славов. Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Моят въпрос касае изграждането на пречиствателна станция в един от центровете на българския черноморски туризъм. За никого не е тайна, че такава функционираща там все още няма и проблемът не е от вчера, както знаем. Разрешението на проблема се очерта с приемането на България в Европейския съюз и възможностите да се ползва финансиране по оперативните програми. За съжаление обаче, с идването на кабинета Орешарски и неговото управление тези оперативни програми, в частност Оперативна програма „Околна среда“ беше спряна и съответно там беше спряно строителството на пречиствателна станция. Същевременно обаче липсата на такава поставя под сериозни рискове и самия туристически сезон, както и здравето на почиващите, както можем да се досетим всички. Проблемът е и за околните селища, тъй като замърсяването не е само в акваторията на град Созопол.

програма „Околна среда“. В тази връзка, госпожо Министър, моят въпрос към Вас е следният: ще бъде ли наваксано изоставането в изграждането на пречиствателната станция в град Созопол? Кога ще започне да функционира тя, респективно ще се финализира ли и дълбочинното заустване на отпадните води, както беше предвидено? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Славов. Заповядайте за отговор.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 Безспорно споделям притесненията, които изразихте, свързани със забавянето на Оперативна програма „Околна среда“ и изпълнението на проектите по нея, причинени преди всичко от спирането на програмата и други фактори. Мога да Ви уверя обаче, че както бенефициентите – общините, както управляващият орган в Министерството на околната среда и водите, така и всички останали институции, които имат участие в управлението на евросредствата, работят в изключително интензивен режим на мобилизация. Стремежът е максимално бързо и успешно да финализираме проектите по Оперативната програма. Конкретно по поставените от Вас въпроси Ви предоставям следната информация. След избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води – Созопол“ на 19 декември 2013 г. е подписан договор с изпълнител „Хидрострой“ АД. Към настоящия момент на изпълнение на договора има влязло в сила решение за строеж. На 7 август 2014 г. е издаден Акт, Образец 2. Всички строително-монтажни работи по сключения договор са започнати и се изпълняват в предвидения срок и обхват. Съгласно договора с изпълнителя срокът за изпълнение е 300 дни, считано от подписването на Акт, Образец 2, и следва да приключи на 3 юни 2015 г. По последна информация от общината пречиствателната станция за отпадъчни води на град Созопол ще бъде въведена в експлоатация до края на месец юни тази година. По отношение напредъка от изпълнение на договора с предмет „Строителство на дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол” Ви информирам следното. Подписан е договор с изпълнител „Обединение Созопол 2013” ДЗЗД на 10 юли 2014 г. Към настоящия момент от изпълнение на договора се провеждат процедури по съгласуването по парцеларен план и работен проект. В съответствие с актуализирания график за изпълнение, предвидено е строително-монтажните работи на обекта да стартират на 5 януари, тоест вече би трябвало да са стартирани, и да приключат на 31 октомври. Срокът за изпълнение е 11 месеца от подписването на Акт образец № Предвид решението на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” физическото изпълнение на строително-монтажните работи трябва да приключи до 31 октомври 2015 г., което е изцяло в съответствие с изискванията по Оперативната програма. На 24 ноември посетих община Созопол, инспектирах на място работата на обектите, които са в обхвата на интегрирания проект за водния цикъл и лично се уверих, че е налице значителен напредък в изпълнението на проекта. Тоест наистина смятам, че

Благодаря. Съвсем накратко, уважаема госпожо Министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор и Ви благодаря, че лично сте се ангажирали с проверката по контрола и изпълнението на тези важни съоръжения за чистотата и за безопасността на почиващите въобще в Созопол през почивния сезон. Изключително много се надявам този сезон за първи път градът да може да посрещне туристическия сезон с работеща пречиствателна станция и с един решен проблем, който датира може би от десетилетия. Още веднъж Ви благодаря и апелирам към Вас – продължавайте с контрола и нека изпълнителят бъде контролиран и да бъде добросъвестен да спази сроковете. Ако успее дори за началото на юни да въведе в експлоатация

относно замърсяване на територията на община Търговище от комбината „Тракия глас България”. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е насочен към едно нещо, което тормози жителите на гр. Търговище и по-специално от кв. „Герен”, който се намира в пряка близост до „Тракия глас” или по-известно от медиите като турския инвеститор „Шишеджам”. Причината за тяхното безпокойство е, че вечерно време, обикновено след 10 ч., в атмосферния въздух в града се усеща силна миризма на сяра. Те казват, че това се дължи изцяло на комбината. Има случаи, при които сутрин, когато станат и погледнат автомобилите си, върху тях има тънък слой червеникаво-оранжева пепел, която според самите хора е от самия комбинат. Във връзка с това аз Ви питам: какви действия са предприети, какво е направено и установени ли са нарушения? Тъй като съм запознат, че от РИОСВ - Шумен е извършена проверка на комбината и е дадено предписание за изграждане на пречиствателна станция на атмосферния въздух, ми е пределно ясно, че инвеститорите в България много често обичат да получават такива предписания и да не ги изпълняват постфактум. Не са едно или две предприятията, които го правят. Благодаря Ви много. Благодаря Ви, господин Александров. За отговор – заповядайте, госпожо Министър. Благодаря. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Александров, в отговор на Вашия въпрос бих искала да Ви информирам следното: на територията на „Тракия глас България” ЕАД източници на емисии, които могат да окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище, са изпускащо устройство на ванна пещ за производство на плоско стъкло и изпускащо устройство на 2 броя ванни пещи за производство на домакинско стъкло. За пречистване на формираните отпадъчни газове към двете изпускащи устройства са изградени и функционират пречиствателни съоръжения, включващи електрофилтър за намаляване на емисиите на прах и съоръжения за редуциране емисиите на азотни оксиди, селективна каталитична редукция. Изпускащите устройства на ванните пещи, инсталирани в заводите за производство на плоско и домакинско стъкло, разполагат със система за непрекъснато измерване на емисиите на прах, азотен диоксид и серен диоксид. Ежемесечно дружеството представя в Регионалната инспекция по околна среда и води в Шумен доклади за проведените собствени непрекъснати измервания, изготвени в съответствие с изискванията на законодателството по опазване на околната среда. Ежемесечно на база на представените от дружеството доклади от експерти на РИОСВ Шумен се извършва анализ на данните и се изготвят протоколи за всяка от инсталациите. Дружеството представя в РИОСВ Шумен и годишен доклад с резултати от проведените собствени непрекъснати измервания. Въз основа на представените за 2013-а и 2014 г. годишен и месечни доклади в Регионалната инспекция, е констатирано, че не са превишени съответните норми за допустими емисии на вредни вещества. На територията на заводите „Тракия глас България” ЕАД се експлоатира и друго технологично оборудване с източници на емисии с изградени пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри и скрубери за пречистване на прахообразни вещества. В съответствие с условията от издаденото комплексно разрешително, дружеството провежда периодичен мониторинг на тези пречиствателни съоръжения, като резултатите от мониторинга не показват превишение на нормите за допустими емисии. При извършени от Регионалната инспекция проверки на място по изпълнение на условията от комплексното разрешително, не са установени нарушения във връзка с експлоатацията на пречиствателното оборудване и регламентираните норми за допустими емисии. Не е установено и визуално замърсяване и разпространение на специфична миризма в района на производствената площадка. ХАЙТОВ: Благодаря Ви. Господин Александров, ще се възползвате ли от правото си на реплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги, аз не знам дали ще е възможно, но ще Ви отправя нещо като предложение дали не може тези измервателни уреди от самоконтрол да минат на дистанционен контрол или, както е с касовите апарати, да изпращат електронни данни директно в РИОСВ Шумен. И ще Ви кажа защо. Защото на 10 ноември 2014 г., след падане от 20 метра върху стъкла почина 44-годишен мъж от Търговище и Инспекцията по труда беше установила в хода на проверката, че са спазени всички изисквания по безопасност на труда. Ако се спазват всички изисквания по безопасност на труда ми е малко странно как при падане от 20 метра няма да има примерно едно обезопасително въже, което, при положение че извършва строително-ремонтни дейности вътре в комбината на такава височина, да не предотврати такъв инцидент. Ако изхождаме от същата практика, то нищо не ми пречи да си помисля, че някой добронамерен служител, без да обвинявам никого, примерно от Шумен, може да каже: „Абе, ти знаеш ли, ние във вторник ще се разходим до Вашия комбинат”.

на базата на дистанционен контрол, тъй като ми е пределно ясно, че самият мониторинг, както и упражняването на контрол на място, е изключително скъпо и е свързано с допълнителни разходи. Не смятам, че електронното изпращане в реално време на данните би имало кой знае какви разходи за това. Според мен даже би спестило време на служителите на Агенцията, особено когато се касае за такива предприятия, тъй като, предполагам сте запознати с размерите на завода. Това са изключително големи предприятия. Може би ще е хубаво да се прилага и на други места като „Аурубис” в София-област и прочие.

въпроси, които възникват. Що се отнася до законодателството, свързано с опазването на околната среда и водите, смятам, че всяко едно предложение, което има един народен представител, включително и в посока подобряване на законодателната уредба, добре дошли и са база за обсъждания и дебати. Така че призовавам Ви да отправите своето предложение и то да бъде обсъдено. Мога да Ви уверя, че колегите от компетентното ведомство спазват стриктно задълженията си, регламентирани в законодателството, и се извършват всички проверки с цялата отговорност за това, отчитайки, че е необходимо да се осъществява стриктен контрол върху големите промишлени предприятия и всички потенциални замърсители. В случая знаете – комплексно разрешително, чийто условия се съблюдават, проверки на място. Съгласно данните от Регионалната инспекция, между другото, за периода от 2013 - 2014 г. няма постъпили писмени сигнали. Така че вероятно бихте могли и Вие по този начин да инициирате проверката, която коментирахте, може би с Ваше участие. Благодаря. Благодаря Ви, министър Василева. Следващият въпрос е от народния представител Георги Търновалийски – относно интегриран проект за водите на град Пловдив – фаза 1, по Оперативна програма „Околна среда”. Заповядайте, господин Търновалийски.

Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги! Интегрираният проект за водите на град Пловдив – фаза 1, по Оперативна програма „Околна среда” е подаден за одобрение в Европейската комисия през януари 2012 г. Проектът е от изключително значение за община Пловдив, защото предвижда да бъдат подменени 14 км водопроводи, 800 сградни отклонения, 16 км второстепенна канализационна мрежа, рехабилитация на 2,8 км от съществуващия колектор 7, изграждане на разтоварващ колектор 7, както и да бъде извършена реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води. България има ангажимент към Европейския съюз всички населени места над 200 хиляди жители да отговарят на изискванията на Евросъюза за ВиК. Ако няма изпълнение на това изискване, за България ще има санкции. Проблемът с данъка добавена стойност на подобен проект беше решен в мандата на предишното редовно правителство. Уважаема госпожо Министър, моят въпрос към Вас е следният: на какъв етап е проектът? Има ли община Пловдив подписан договор с Европейската комисия за този проект? Каква е причината да се забави одобрението от Европейската комисия? Има ли опасност община Пловдив да не успее да реализира проекта и да загуби европейските средства, и по какви причини? Благодаря. Благодаря Ви, господин Търновалийски. Заповядайте за отговор, госпожо Министър.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 е един от четирите големи проекта във водния сектор, представени за оценка пред Европейската комисия. Проектът предвижда, както и Вие казахте, реконструкция и изграждане на 14 км водоснабдителна мрежа, подмяна на второстепенна канализационна мрежа, рехабилитация на главния колектор и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Пловдив. Общата стойност на проектното предложение възлиза на 142 млн. лв. Проектът е внесен за оценка в Европейската комисия през месец януари 2012 г., като до този момент оценката все още не е приключила. Основна причина, както и Вие упоменахте, е забавянето на окончателното произнасяне на Европейската комисия по проекта във връзка с неизяснения въпрос за третирането на ДДС. Комисията изрази съмнение относно допустимостта на този разход към Министерството и въпреки опитите на Министерството да защити допустимостта на ДДС през месец април 2013 г., Европейската комисия изпрати писмо, в което изрази окончателната си позиция, че разходът не следва да се счита за допустим по проекта. Разбира се, това, както и Вие упоменахте, доведе до промяна на Закона за водите през ноември месец 2013 г., където беше регулирано правото за възстановяване на ДДС от общините, и публикуване на указания от Министерството на финансите през януари

През цялото време община Пловдив е изключително коректен партньор в процеса на преработка на проекта, оказва своевременно съдействие чрез предоставяне на необходимата информация съгласно получените указания от Управляващия орган на Оперативната програма. Следва да се отбележат и усилията, които общината положи за цялостната успешна подготовка на проекта, включително търгуването на проектните дейности и постигането на пълна проектна готовност. След изпращане на преработката в Европейската комисия оценителите са поставили допълнителни уточняващи въпроси, засягащи финансовата част на проекта. Управляващият орган е предоставил последни разяснения през месец октомври 2014 г., като очаква финализиране на оценката от страна на Европейската комисия в най-кратки срокове. Забавянето на оценката на проектното предложение довежда до невъзможност за стартиране на проектните дейности през 2014 г., така както е предвидено в план-графика на проекта. Затова съществува риск за цялостно неизпълнение на проекта в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. поради вече твърде кратките срокове. Освен това, рисковете се увеличават и от отказа на един от изпълнителите, спечелил изпълнението на един от двата компонента по проекта – да изпълни дейностите по реконструкция на пречиствателната станция. Към момента Министерството на околната среда и водите работи в сътрудничество с Европейската комисия по уточняване на последващите действия. Полагаме максимални усилия за реализация на проекта, като се анализират възможностите за фазиране на проектните дейности и прехвърляне на тези от тях, които е малко вероятно да приключат до края на 2015 г. ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Госпожо Министър, ако имате други съществени неща, нека в правото Ви на дуплика, за да има пълнота на отговора, но не искам да нарушаваме установените правила. Заповядайте за реплика, господин Търновалийски. Благодаря за отговора, госпожо Министър. Разчитам, че в дупликата ще получа достатъчно информация – тази, която очаквам. За съжаление обаче, няма как да съм доволен от отговора, защото пловдивчани очакват този проект да бъде реализиран. Доколкото разбирам дотук от Вашия

Това, което имам като информация за движението по този проект. Вече три години пловдивчани очакват той да се случи. Последно през декември месец кметът на община Пловдив говореше за сондиране в Брюксел на това докъде е стигнал проектът и искане за удължаване на срока за изграждане на пречиствателната станция. Това е моят допълнителен въпрос: има ли такова искане и има ли получен отговор, разрешение за удължаване на срока, за да може да бъде реализиран този толкова важен проект

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Отговорът ми ще бъде съвсем кратък и той е свързан с това, което упоменах във финалната част на първото си изказване, а именно възможностите, които Министерството на околната среда и водите в партньорство с бенефициента търси за това да бъде реализиран в максимално бърз порядък този важен проект. Както упоменах, обсъждат се с Европейската комисия варианти за фазиране на проекти, които не могат да се финализират в рамките на този програмен период. Не бих могла да коментирам забавянето през изминалата година. То е предмет на други коментари, но така или иначе дейностите не са стартирани. Това, което би могло да се случи, е да се фазира проектът и тези дейности, които са с по-дълъг период на изпълнение, да бъдат прехвърлени към новия програмен период. Що се отнася до приоритетността на проекта, тя е безспорна. Това е комуникацията, която върви в посока Брюксел и разговорите ни с колегите. Мисля, че имаме пълно разбиране – както и ние, така и колегите от Европейската комисия, че това е един от важните проекти, които трябва да бъдат реализирани, и съответстват на логиката и принципите за осигуряване на финансиране по Оперативна програма „Околна среда”. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Следващият по ред въпрос от днешния парламентарен контрол е въпрос от народния представител Филип Попов относно Проект за воден цикъл на град Видин. Народният представител Филип Попов своевременно е депозирал молба, с която моли отговорът да бъде отложен за друго заседание на Народното събрание, когато има парламентарен контрол. Следващият въпрос е от народния представител Джейхан Ибрямов относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране. Заповядайте, за да развиете своя въпрос, господин Ибрямов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Както споменахте, моят въпрос е свързан с издаване на разрешение за строеж от вече закритото Министерство на инвестиционното проектиране. В България няма отговорен политик, общественик или представител на законодателната или изпълнителната власт, който да не споделя проблемите и загрижеността Ви към забавянето на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти, финансирани с европейски средства. Същевременно самоцелното приписване на отговорност за този проблем на една или друга институция би било некоректно към обществото, ако твърденията не са подплатени с конкретни факти. Затова бих искал да получа по-подробна информация за основанията за твърденията в публичните Ви изяви от 24 ноември 2014 г. пред и в интервю, излъчено от „Дарик радио” при посещението Ви в град Поморие, относно дейността на Министерството на инвестиционното проектиране, където Вие твърдите, цитирам: „Всички проекти, които са били гледани от това Министерство са били забавени и нямат издадени разрешения за строеж”. „Министерството на инвестиционното проектиране е забавило общо 39 големи проекта по Оперативна програма „Околна среда”. В тази връзка въпросът ми към Вас е: кои са тези „всички проекти” със забавяния и нямат издадени разрешения за строеж, като обосновете и 39-те проекта по

безспорно притесненията са налице – притеснения и загриженост от всички нас към забавянето на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти, финансирани с европейски средства. Още в самото начало бих искала да уточня, че конкретният повод за интервюто, което Вие цитирате, е един проект, свързан с изграждането на важна екологична инфраструктура по Черноморското крайбрежие, включително и осигуряването на дълбоководното заустване на отпадъчните води, изискуемо по смисъла на европейското законодателство и изрично обособено като национален приоритет във връзка с възможностите за развитие на туризма и местни дейности дейности в региона. Конкретният повод беше забавяне от порядъка на 9 месеца, доколкото си спомням, за процедирането на преписките, които са свързани с издаването на разрешението за строеж. Цитирайки се, бих желала да обърна внимание, че коментарите ми касаят големи проекти – големи проекти за над 10 млн. лв., които попадаха в обхвата на Министерството на инвестиционното проектиране. Решението на Народното събрание за структурата на Министерския съвет, която беше предложена от господин Пламен Орешарски, с което се създаде Министерството на инвестиционното проектиране, беше прието на 29 май 2013 г. Цели два месеца по-късно бяха приети промените в Закона за устройство на територията, с които се разпределиха правомощията между министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране. Законът беше обнародван в „Държавен вестник” на 26 юли 2013 г. Критиката ми касае съществуването на това ведомство. Безспорно Вие сте били част от него и аз нямам никакви коментари към експертизата, към качествата и професионализма към хората, които са работили там, към експертите и администрацията в това Министерство. Сформирането на Министерството на инвестиционното проектиране само по себе си доведе до забавяне на инвестиционния процес и мисля, че това е факт за всички големи проекти, включително и за тези, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда”. С промените в Закона за устройство на територията от юли 2013 г. на министъра, както споменах, се дадоха правомощия да управлява процесите, да издава разрешения, свързани с проекти, надвишаващи финансов обем от 10 млн. лв. По този начин се иззеха и правомощия на местните власти. Приети бяха над 80 законови и подзаконови нормативни актове. Това също отне време. В първите три месеца от своето функциониране Министерството на инвестиционното проектиране имаше за свои първи и основни ангажименти провеждането на търгове, ремонти, закупуване на мебели и провеждане на срещи. Това по никакъв начин не подпомогна и ускори административния процес. В допълнение към казаното дотук, или по-скоро в обобщение, бих казала, че сметката води дотам, че реалното забавяне на целия инвестиционен процес се равнява на близо шест месеца.

Господин Председател! Госпожо Министър, аз съм доволен, че Вие сте загрижена за изпълнението на всички проекти по „Околна среда”. Ще Ви оставя една справка. Предполагам, че сте си направили труда да я получите, за всички постъпили във вече бившето Министерство проекти за издаване на разрешения за строеж, да се запознаете по-подробно с тази справка. А по отношение коментара Ви относно дълбоководното заустване се налага да отбележа, че въпреки неговата стойност от над 10 милиона и по силата на разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, този обект не е бил от компетентност на Министерството на инвестиционното проектиране. проектиране. Много е важно, когато правим изявления, особено по електронни медии, да не подвеждаме обществеността с подвеждаща информация. Като Като всяко едно ново Министерство естествено е важно в началото да се конструира екип и като част от този екип аз мога да твърдя, че не е имало нито един проект, който е бил забавен. За всеки един от проектите е издадено разрешение за строеж. Благодаря Ви. Ще го предам на министър Василева. Ще се възползвате ли от правото си на дуплика, госпожо Аз Ви благодаря за уточнението, което направихте. Според мен тук може би трябва да се добавят към шестте месеца, които аз грубо изчислих, и тези дни и месеци, които се отнеха на общините, на публични инвеститори, за да разберат всъщност какви документи трябва да представят на това Министерство, в какъв обем трябва да бъде документацията, как се процедират преписките, как се издават решенията. Всъщност в периода на съществуване на това ведомство така и не стана ясно това. Достигна се до объркване, достигна се до допълнително забавяне и това безспорно се отрази на инвестиционния процес. Аз се радвам, че с решението за сформирането на следващото правителство такова ведомство вече не е включено в структурата на Министерския функциите, които са свързани с инвестиционното проектиране, са същински функции, които се изпълняват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за много по-кратки срокове и без да се забавят процедурите. Благодаря Ви. Госпожо Министър, като акт на добра воля си позволявам да Ви предам този материал, оставен от народния представител Ибрямов. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Димитър Делчев – заповядайте. Преминаваме към последния въпрос, предвиден в днешния парламентарен контрол към министър Василева. Той е от народния представител Велизар Енчев относно предстояща въглищна газификация и фракинг в района на Генерал Тошево. Заповядайте, господин Енчев.

В началото на месец декември 2014 г. Гражданска инициатива против проучване и добива на шистов газ, ръководена от госпожа Синтия Недялкова, изнесе, че предстои извършване на въглищна газификация и фракинг в района на Генерал Тошево. Според граждани, позоваващи се на официална информация от местната власт, очаква се, госпожо Министър, в близките години да се осъществят най-малко десет сондажа край селата Рогозина, Калина, Чернооково, Рогозина-Изток. Според публично обявеното инвестиционно предложение концесията ще бъде дадена за 35 години, с възможност за удължаване, и при това се планира сондирането да е наклонено, което води до заключението, че сондажът ще минава встрани и извън обхвата на площадката, тоест под нивите на хората и дори под къщите им. Според експерти въглищните пластове, обект на това сондиране, са потопени или са под водата на подземно езеро, което храни и водоснабдява цяла Добруджа, което означава, госпожо Министър, че ще се добива газ от въглища на дълбочина 2700 м, като начините за осъществяването на това са само два: въглищна газификация, или казано по-просто: подпалване на въглищата, или фракинг, а обикновено и двата метода са в комбинация. Известно е, че в края на месец ноември Вие издадохте решение за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обаче гражданите на посочените селища имат много сериозни съмнения върху обективността на доклада, който очакваме, и затова имам следните въпроси към Вас: Първо, каква гаранция дава Вашето министерство, че няма да се стигне до трайно замърсяване на водата? Второ, в инвестиционното предложение е записано, че наетата фирма ще ползва наличната пътна инфраструктура и няма да прави нова, но какво ще се случи с пътищата, които и без това в този район са в окаяно състояние, когато по тях тръгнат тежките камиони с оборудване и цистерни с химикали? Нека да Ви обърна внимание, че съответната фирма твърди, че отпадъчните води ще се изхвърлят в пречиствателни станции, но с пълно основание жителите на Добруджа се страхуват, че предстоящата концесия е прикритие на сондажи за шистов газ, които ще имат пагубно въздействие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

конкретно поставения въпрос от Ваша страна за гаранция от страна на Министерството Ви информирам, че въпросът, който задавате, е свързан с решението, както и Вие упоменахте, издадено през 2014 г. от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, с което е постановено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение, касаещо разработване и усвояване на находище „Спасово”, част от блок „Добрич”, включващо четири участъка – Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина-Изток, за добив на природен газ на територията на област Добрич. Това е решение на Регионалната инспекция, което, както казах, предполага, че е необходимо да се върви по процедурата. Инвестиционното предложение, което е внесено, подлежи на детайлна оценка. Предстои изготвянето на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, в това число и доклад за оценка на степента на въздействието върху защитените зони. С докладите ще се извърши оценка от независими експерти на възможното въздействие на инвестиционното предложение върху всички компоненти и фактори на околната среда, местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони, в това число и оценка на риска за човешкото здраве. След одобряване от компетентния орган на доклада за оценка на въздействието върху околната среда и оценката за съвместимост ще бъде осигурен обществен достъп до тази документация. Възложителят ще следва да организира обществено обсъждане на доклада по ОВОС в засегнатите общини и кметства, което ще осигури на всички заинтересовани лица най-малко 30-дневен достъп до документацията. По постъпилите възражения, мнения и бележки от проведеното обществено обсъждане възложителят ще следва да изготви становище, което да предостави на компетентния орган и засегнатата общественост. В случай че в резултат на общественото обсъждане е предложена друга алтернатива за осъществяване на инвестиционното предложение, възложителят ще следва да възложи допълване на докладите и отново да организира обществено обсъждане на документацията, като преди това да осигури 30 дни обществен достъп. Когато се стигне до произнасяне с решение, директорът на Регионалната инспекция като компетентен орган трябва да вземе решение въз основа не само на документацията по ОВОС, но и съобразявайки всички представени становища, възражения, бележки и други, които са постъпили в хода на процедурата по ОВОС, в това число резултатите от обществения достъп до документацията и обществените обсъждания. Законодателството по околна среда, чрез процедурата по ОВОС, гарантира не само обстойна оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, но и участие на обществеността на всеки етап от процедурата и при вземането на решението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Енчев, ще се възползвате ли от правото си на реплика? Заповядайте. Госпожо Министър, очевидно, всички знаем това, когато бъде готов докладът за оценката на въздействието върху околната среда, той трябва да се подложи на обществено обсъждане за кратък срок, както много пъти е ставало досега, и в повечето случаи този кратък срок е недостатъчен, тъй като самото обявление много трудно стига до гражданите. Аз обаче се надявам, че Вие лично като министър и като ведомство ще гарантирате, че срокът ще е достатъчно дълъг – първо. И второ, ако след общественото обсъждане се формира обществено мнение, което е категорично против проекта, при това обществено мнение, подкрепено както от гражданите, така и от еколози, земеделски стопани, земеделски кооперации, арендатори, които също имат много големи резерви към тези проучвания, се надявам, че Вие ще гарантирате прозрачност на процедурата, а в крайна сметка защо не – преразглеждане и ревизия вече на взетото решение. Все пак да не забравяме, госпожо Министър, че под въпрос е земята и водата на житницата на България – Златна Добруджа. Благодаря Ви, господин Енчев. Ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Господин Енчев, естествено че основна част от задачите, които са свързани с компетенциите на това ведомство и изискванията по смисъла на закона, са осигуряването в максимална степен на пълна прозрачност и отчитане на мненията, становищата, позициите на всички засегнати страни. Това е духът и принципът на екологичното законодателство и в този смисъл абсолютни гаранции за това, че наша основна политика е точно това – достъп до информация, прозрачност и адресиране на всички въпроси, притеснения на гражданите и обществеността, така че в този смисъл на абсолютни гаранции за това, че тези процедури ще бъдат изцяло в съответствие със законодателството. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. С това предвидените за днешния парламентарен контрол въпроси към министър Василева се изчерпват. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към отговори от господин Ивайло Калфин – заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика. Към него ще отправи питане народният представител Борис Ячев относно подновяване дейността на проектите, предоставящи възможност на хората с увреждания за осигуряване достъп до услуги в домашна среда по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Заповядайте, господин Ячев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, първо държа да подчертая, че въпросът ми бе зададен в началото на месец декември 2014 г., когато все още съществуваше по-голяма неяснота относно бъдещето на

могат да останат без лични асистенти и тяхната съдба е неясна. На този етап няма никаква яснота дали дейността по тази програма ще бъде подновена за следващия програмен период – от 2015 г., което поставя общините в невъзможност да предприемат ефективни мерки за справяне с проблемите на хората, нуждаещи се от допълнителни грижи. В тази връзка моето питане към Вас, господин Министър, е: има ли осигурено финансиране за подновяване на дейността на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” или друга програма в тази насока с бенефициенти общините? Какво е виждането на Министерството на труда и социалната политика за обезпечаване грижата на хората, ползватели на тези програми, в случай че програмите не бъдат финансово обезпечени и не продължат да действат? по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” или друга програма с бенефициенти общините, смятате ли да облекчите условията, по които се кандидатства, тъй като условията в момента са тежки и практически не дават възможност за по гъвкава и ефективна реализация на програмата? Искам да Ви напомня, господин Министър, че програмите „Личен асистент”, „Помощ в дома”, „Алтернативи”, „Подкрепа за заетост” обслужват болни, възрастни хора, самотно живеещи на територията на съответните общини, включително в по-малки и отдалечени населени места, които осигуряват не само достъпна и качествена грижа, а спомагат и за повишаване заетостта на съответния регион. Пак допълвам, че въпросът беше зададен във времето, когато все още нямаше яснота за бъдещето на програмата, но онова, което ще дадете като отговор, ще бъде важно. Имам и допълнителни въпроси, които ще развия след малко.

Ячев, благодаря Ви за този въпрос. Макар и заради факта, че имаше парламентарна ваканция около празниците, той се забави, но мисля, че ще хвърля полезна яснота за българските граждани по него. Специално за личните асистенти, която беше една от успешните мерки в предишния програмен период на Програмата „Развитие има предвидени средства за подновяване на тази програма. Те ще заработят с европейски средства през месец април. Но преди месец април, тъй като както Вие споменахте, в края на декември изтичат договорите на тези хора, които получават заплащане по тази програма, Министерският съвет прие постановление. Това се случи тази седмица в сряда, което даде възможност и вече към днешния ден общините могат да подновят договорите, така че до месец април хората с увреждания да не получават прекъсване в получаване на услугата и тя да продължи. Освен с европейски средства, подобна програма има и с национални средства, която се изпълнява. Тя също от тази седмица може да бъде подновена, след като бе приет Националният план по действия за заетостта. По отношение дали ще бъдат

Затова в тази посока има известна корекция. Мисля, че тя няма да доведе до значителни промени в бенефициентите на тази помощ. По принцип за цялостните мерки, тъй като предстоят и допълнителни мерки по Европейския социален Европейския социален фонд и по-специално по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за следващите години, бих искал да Ви кажа, че вчера новата програма беше официално лансирана в България – на едно голямо събитие в Пловдив с представители на Европейската комисия. Вече работят първите мерки по оста, свързана със заетостта. За социално включване са отделени 658 млн. лв. През месец март предстои да бъдат уточнени всички проекти, които през първите две години

Имате право на два допълнителни въпроса. Първо да изразя едно удовлетворение от бързата реакция на Министерството и на вицепремиера господин Калфин, защото много бързо бе направено предложение и се взе решение за отпускане на 13 млн. лв. бюджета на Министерството, за да не се получи прекъсване на изпълнението на програмата. Доколкото имам информация, тези пари вече са постъпили чрез Агенцията за социално подпомагане в регионалните клонове по места.

за борба с бедността и насърчаване на социалното включване. С колко милиона е увеличена за следващия програмен период сумата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”? Втори въпрос. Говорите за облекчаване на режима за кандидатстване, на критериите за кандидатстване. Чух, че основно критерият ще бъде отново ниските доходи, доходността. Имате ли виждане и за други критерии, тъй като общините се оплакват, че така поставените критерии в момента ограничават тяхната гъвкавост по отношение на включването на по-голям брой от хора в самата програма? Другият проблем е, че по време на изпълнение на програмата се случва така, че част от потребителите, поради това че те са хора със заболявания, някои от тях са починали по време на изпълнение на програмата, и много трудно става заместването им с нови потребители. Процедурата е изключително тромава.

Ще Ви дам едно по общо число преди това. Средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са част от Европейския социален фонд. Средствата за България за този програмен период от Европейския социален фонд са завишени с 30%.

трябва да ни е ясно, че нямаме възможност да осигурим навсякъде асистенти за хора с увреждания. В момента по Европейската програма 12 500 лични асистенти се грижат за 13 700 души. Това е контингентът от български граждани, които получават тази помощ. Изискванията, които се въвеждат за новия период, са два вида. По Националната програма доходът на член от домакинството на бенефициентите – хората с увреждания, които получават услугите, трябва да не надвишава пет пъти гарантирания социален доход. По отношение на заетите лични

възможност на хора, които действително имат нужда от наемане на работа. Разбира се, те трябва да отговарят и на съответни условия да бъдат лични асистенти. Нека да видим как ще започне програмата с това уточнение. Надявам се това да даде повече възможност на хора, които действително имат нужда от подобно подпомагане. Като започне да работи, след два-три месеца ще можем да направим и оценка и да видим това как се отразява на обхвата на програмата. Аз мисля, че това ще бъде положително, но ще можем да проследим процеса. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър председател. За отношение – народният представител Борис Ячев, до две минути. БОРИС ЯЧЕВ (ПФ): И аз благодаря на господин Калфин. Един уточняващ въпрос: не стана ясно дали в момента общините вече могат да кандидатстват по тази програма,

През месец април, когато стартира програмата, господин вицепремиер, ще говорим отново за това дали тези критерии, които в момента и най-вероятно до месец април ще бъдат ясни, ще бъдат ясни, са достатъчно гъвкави и ефективни и дали е необходимо отново някаква промяна по отношение на тях. Аз лично съм удовлетворен от изключително навременната и бърза реакция на министерството, което действително не позволи прекъсване на изпълнението на програмата. Тя е много важна. Предполагам, че тези близо 13 хиляди души, които се ползват в България от тази програма, са удовлетворени. Иска ми се, може би в един по-късен период, да бъде предоговорена малко по-голяма сума.

Може да поканите народният представител на лична среща, на която да обясните допълнение. С това въпросите към заместник министър-председателя Калфин са изчерпани. Благодаря му за участието в днешния парламентарен контрол. контрол. Уважаеми народни представители, правя съобщение, че по правилник днешният парламентарен контрол ще продължи до 14,18 ч. Преминаваме към отговори от госпожа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Павлова, уважаеми колеги, опасявам се, че актуалността на въпроса вече не е такава. Той е зададен в началото на месец ноември. Разбира се, госпожа Павлова няма вина за това, че той излиза едва днес, но така или иначе мисля, че ще бъде добре да бъде внесена известна яснота какво се случва с лот 4 на автомагистрала „Струма”, тъй като служебното правителство беше предприело процедура по прекратяване на договора с изпълнителя и евентуално обявяване на нов търг. Междувременно излезе позиция на самата фирма, след което имаше заявление, че е проведена среща, създадена е работна група, да гарантира, че изпълнението ще продължи вече в предоговорените срокове. Така или иначе проблемът за гражданите в областта остава, особено в района на Петрич и Сандански. Силно е въздействието върху перспективите пред двете общини – забавянето на работата. Задавам този въпрос, не за да обвинявам когото и да било, но все пак търговете на практика бяха проведени във времето, когато сегашният президент беше министър. Госпожа Павлова даде старта на строителството в предишния си мандат, сега има уникалния шанс да завърши успешно, надяваме се, работата по него. по него. Без да се спирам в детайли по въпроса така, както съм го задал, защото мисля, че вече не е толкова актуален, но бих искал да внесете яснота, госпожо Павлова, какво се случва в момента. Задавам въпроса и защото в последните седмици – пред декември също имаше активност от Ваша страна в Благоевградския регион, коментираше се много по другите лотове на автомагистрала „Струма”, но дали умишлено или не се пропускаше какво се случва с лот 4. предлагам да използвате тази възможност, както се казва, да успокоите или да внесете допълнителни притеснения сред гражданите на областта, особено за живеещите в района на Сандански и Петрич. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Министър Павлова, заповядайте за отговор.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 определено темата за доизграждането на автомагистрала „Струма” в нейната цялост винаги е била и ще бъде приоритет, защото това е един много важен транспортен коридор и нашите усилия са насочени именно в това да довършим изграждането и на лот 2 от Дупница до Благоевград, където има значителен обем работи, които да бъдат довършени, както и довършването на сравнително по-малкия, но не по-малко сложен участък, а именно участъка от Сандански до Кулата. Неговата дължина е едва 15 км, но включва и 5-километрово изместване на жп линията, което усложнява и оскъпява проекта. Както коректно отбелязахте, договорът с този изпълнител е сключен през април 2012 г. на стойност 67 милиона и неговия срок беше две години. За съжаление, в рамките на тези две години или в рамките на първоначалния срок, а именно март 2014 г. този проект не е довършен. Не само, че не е довършен, но при него имаме и значително забавяне в изпълнението на всички дейности и мерки.

Усилията, които положихме в рамките и на месец ноември, и на месец декември да проведем редица срещи, за да установим какъв е проблема и кое е най-доброто решение за това как да продължим напред – дали да прекратим договора, тъй като служебното правителство беше инициирало процедура по прекратяване, или да го довършим. Анализът показа, че ако прекратим договора, това ще доведе до съдебни дела, които ще блокират изобщо обявяването на нова процедура за избирането на изпълнител, което автоматично щеше да доведе до загуба и на европейското финансиране за този обект. Именно затова проведохме редица преговори. Договорът не е и прекратен поради причина, че още още тогава беше ясно, че е удължен до март 2015 г. Направихме преговори, изработена е нова технологична, времева, техническа програма за наваксване и довършване на обекта. Срокът за изпълнение – вече имаме и подписан анекс към договора, той беше подписан буквално преди Коледа, на 23 декември окончателно приключиха преговорите, в рамките на този договор с бюджета, с който разполагаме, да се довършат до 31 юли 2015 г. всички оставащи дейности. За да успокоя живеещите в Сандански и Петрич, които много пострадаха от изграждането, защото то е по трасето на съществуващия път, това означава обходи през по-малки населени места, което създава редица проблеми. Така е изработена технологичната програма, която да започне в активна реализация пролет-лято на тази година, че да изведем максимално бързо трафика от малките населени места – и от Марикостиново, и от Петрич, включително чрез предварително пускане на една от лентите от магистралата докато се довърши втората, за да минимизираме щетите, натоварването и най-вече тежките ПТП-та, които се случват в този регион. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Господин Вигенин, заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Павлова, благодаря за тази информация. Мисля, че тя беше важна.

Оттук нататък: какъв е ангажиментът на фирмата изпълнител по реновирането на тези пътища или евентуално на държавата, защото все пак тези по-малки населени места трябва да могат също да имат нормална комуникация? Разчитам, че това е включено в

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вигенин, определено пътищата, които в момента се използват за обходи са третокласни пътища, които не са предвидени за такова тежко натоварване – на тежкотоварен трафик и на тирове, които минават по тях. Така че сме предвидили след след въвеждането в експлоатация на магистралата, надяваме се най-късно на 1 август тази година, да бъдат извършени необходимите ремонтни дейности по третокласните пътища, които в момента бяха повредени тепърва допълнително, за съжаление, ще бъдат повредени от работата и от преминаването не само на тежкотоварния трафик, но и на строителната техника през тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Следващият въпрос е от народния представител Явор Хайтов относно строителството на пътен участък Ботевград – Мездра.

Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Тъй като аз съм избран от 6. Многомандатен Врачански район, формулирал съм моят въпрос за участъка Ботевград – Мездра, но колегата от Реформаторския блок Вили Лилков го е доразвил, като го разширява до Видин.

преди стартирането на строежа на обект в сферата на инфраструктурата се преминава през няколко етапа – предпроектни проучвания, проектиране, отчуждителни процедури. След приключване на тези етапи се преминава към последния етаж, а именно строителството. Моят въпрос към Вас е: кога предвиждате да започне строежът на скоростната отсечка в участъка Ботевград Мездра – Видин? Известно ми е, че са приключили всички етапи, а именно проектиране и отчуждаване на терени, тоест остава само обявяване на процедурата по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Бих желал да кажа, че винаги в своето поведение – и като министър, и като политик, сте подчертавали необходимостта от развитието на такива инфраструктурни обекти. Считам, че това е изключително важно за жителите на Видин, Враца и Монтана. Моля Ви за отговор.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Хайтов, уважаеми господин Лилков, благодаря Ви за съгласието да обединим въпроса, тъй като и двата въпроса касаят едно и също направление, а именно направлението София – Видин, и изграждането на цялото направление на този изключително важен транспортен европейски коридор, още повече след изграждането и на втория мост на река Дунав при Видин. Това, което трябва да потвърдя в отговор на зададения от Вас въпрос: да, към настоящия момент имаме проектна готовност за изграждането на цялото трасе от това направление, като тя е разделена в няколко категории. Както знаете, вече в рамките на Оперативна програма „Транспорт”, се изпълнява реализацията и вече беше завършена включително и реализация на обхода на град Враца един проект на стойност 15 милиона, който е завършен и обектът е въведен в експлоатация. Паралелно с това в момента се довършва изграждането на обхода на Монтана – също в рамките на Оперативна програма „Транспорт”, който също е част от това направление. Останалите участъци поради недостатъчна проектна готовност, от една страна, и, от друга страна, поради незавършени отчуждителни процедури бяха индикативно включени в Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”,

Това, което имаме към момента, бих казала като хронология на цялото трасе, първо е участъкът от Видин до Монтана. Този участък е около 100 км, неговата индикативна стойност е около 500 млн. лв. и за него имаме приет идеен проект. Вторият участък е участъкът Монтана – Враца, който е около 30 км. За него също има идеен проект, но тъй като ние имаме там и участъци на ново трасе, за него се изискват допълнителни отчуждения. Неговата индикативна стойност е 120 млн. лв. Участъкът Мездра – Ботевград е най-сложният и най-тежкият участък, тъй като в неговото протежение имаме два тунела, няколко виадукта. Той не е голям като дължина, но има голяма сложност на обекта поради изграждането на тези сериозни технически съоръжения

Парцеларният план и техническият обект са готови още от 2012 г. Тогава по време на задължителното обществено обсъждане са поставени множество въпроси от общините в този регион и те трябва да бъдат отразени в парцеларния план. Към днешна дата те все още не са отразени в парцеларния план, но аз Ви гарантирам, че работим по този въпрос и ще бъдат отразени в рамките на следващите месеци. Надявам се, че най-късно през месец март тази година ще може да бъде разгледан окончателно този парцеларен план на Националния експертен съвет към министъра на регионалното развитие, след което ще можем да пристъпим към реално процедиране на самите отчуждения по трасето, които трябва да бъдат направени.

Така че всички тези дейности ще бъдат реализирани след окончателното приемане на парцеларния план, съгласно новите изисквания на Закона за държавната и на Закона за общинската собственост. Като цяло за изграждането на всички оставащи участъци от направлението, за които вече споменах извън двата обхода, които са в изпълнение, общата необходима стойност е 970 милиона, за които нямаме осигурено финансиране нито в рамките на държавния бюджет, нито в рамките на новата Оперативна програма тъй като там бюджетът за пътища е изключително лимитиран и средствата, за съжаление, не достигат. Именно затова дадохме този проект за финансиране в рамките на възможността, която ни беше предоставена за подаване на проекти по линия на плана „Юнкер”. Дори и тази опция да не може да бъде реализирана, ние сме предвидили и още една алтернатива като начин за търсене на финансиране, а именно по линия на бъдещата програма „Транзитни пътища 6”, която договаряме с Европейска инвестиционна банка, за която реалното преговаряне и договор може да бъде сключен едва през 2016 г., но въпреки това това би бил един възможен източник на финансиране, макар и със средства от Европейска инвестиционна банка, което само по себе си представлява заем, но ние сме наясно, че този път, това направление е изключително важно, така че ще продължим в своите усилия в търсене на осигуряване на необходимото финансиране. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Фактът, че двама народни представители поставят един и същ въпрос, имат едно и също питане, по една и съща тема, показва значимостта на въпроса. Бих казал, че бъдещото развитие на Северозапада е тясно свързано, практически е свързано с решаването на два големи инфраструктурни проекта. Това е пътят Видин – Ботевград и модернизацията на жп линията Видин – София и, разбира се, гарите по това направление. Тоест каквито и усилия правителството да полага за решаването на проблемите на Северозапада, те ще бъдат напразни, ако не се реализират именно тези две жизненоважни трасета. В този смисъл искам да кажа следното: напълно съм удовлетворен от отговора, който получих, защото досега от 2011 г. – вече става четвърта година, се говореха различни неща за този проект, чувах най-различни обещания, сега това, което чувам и фактът, че правителството е включило в своята управленска програма като приоритетни тези два проекта, за които работех, в това число и пътят Видин – Ботевград, ми дава основание да вярвам, че в рамките на този мандат

ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лилков. Господин Хайтов, имате ли реплика, която да отправите към министъра? Не. Благодаря Ви, че се вместихте и във времето за един въпрос дори. Госпожо Министър, дуплика? Няма да се възползвате. Преминаваме към следващия въпрос, а той е от народния представител Васил Антонов относно конкретни действия, които ще се предприемат по строителството за доизграждане на автомагистрала „Хемус”. Заповядайте, господин

моят въпрос, както стана ясно, е също по много конкретен и съдбовен въпрос за българската икономика и за Северна България –доизграждането на автомагистрала „Хемус”. За съжаление магистрала „Хемус” се изгражда в продължение на повече от 44 - 45 години, но досега сме достигнали едва до по-малко от половината, като това, което остава като коридор да бъде изпълнено, е в рамките на 255 км. За съжаление стария програмен период 2007 - 2013 г. не осигуриха достатъчно средства за транспорта, още повече за Северна България. Средствата бяха изключително малко и бяха предвидени само в тази част, която да осигури идейното проектиране за магистрала „Хемус”. Известно е, че трасето, което остава от 255 км, е разделено на три позиции, текат процедурите в тази връзка и се надяваме в срок от 254 дни съответно да приключи тази процедура по идейния проект, ОВОС-а, археологическото проектиране и проучване. Неблагоприятното в стария програмен период бе, че средствата, които се изразходваха за транспортните коридори, изключително бяха в Южна България, така че това беше едно допълнително усложнение на ситуацията в Северна България. Важен е транспортният коридор „Хемус”, но пак казвам, той е много съдбовен за развитието на регионите, защото връзките са много компрометирани не само между отделните райони, но и в отделни цели участъци по трасето София – Варна в Северна България.

давам възможност да отговорите, и да чуят повече хора от Северна България, защото единият от основните Ви приоритети при избора на правителство беше именно този

Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Антонов, за този въпрос. Безспорно магистрала „Хемус” е изключително важна в пътно направление. Тази автомагистрала е част от приоритетите не само на Министерството на регионалното развитие, но и част от основните приоритети на правителството в частта доизграждане на транспортната инфраструктура. Както правилно отбелязахте, за цялостното завършване на автомагистрала „Хемус” остава да бъдат доизградени 255 км от тази магистрала, от направлението от Ябланица до Белокопитово, като част от това направление, разбира се, има и текуща реализация на един макар и малък участък – това са 8 км от автомагистрала „Хемус” в участъка Шумен – Белокопитово, проект, който беше започнат в рамките на предишния мандат на нашето правителство, и се надявам още тази година тези 8 км, заедно с големия пътен възел на Белокопитово, на голямото кръстовище в посока Русе – София да бъде довършен лятото на тази година. Извън тези дейности това, което със сигурност бих искала да потвърдя, е, че магистралата е наш основен приоритет, въпреки че за нейното изграждане в пълнота нямаме на 100% осигурен финансов ресурс. Какво сме предприели до момента? Това, което предприехме – още на 9 януари тази година обявихме тръжната процедура за избор на изпълнител за изграждането на първия етап от тези 255 км, а именно 60 км от участъка от Ябланица до разклона Плевен – Ловеч, това са два от лотовете, за които имаме пълна проектна готовност и за които се надявам до лятото на тази година, ако няма обжалвания в рамките на процедурата по обществени поръчки, която е обявена, да изберем изпълнител и да започнем реализацията на първите 60 км. Паралелно с това ще реализираме и довършването на участъка Шумен – Белокопитово, участък, по който имаше и протести миналото лято, тъй като много дълго време не беше плащано на изпълнителите, на строителите, въпреки че в рамките на предишния кабинет също беше заявено, че е приоритет, не беше разплатено. Служебният кабинет разплати 8 милиона и половина. Преди Коледа ние разплатихме оставащите 8 милиона, така че там неразплатени дейности вече няма. Очакваме активна работа и на този обект, той също да бъде завършен. За оставащото направление от 195 км, които трябва да бъдат изградени, а именно от участъка Плевен – Ловеч до Велико Търново са 85 км и от Велико Търново до Белокопитово са още 110 км, нямаме осигурено финансиране за строителството, но продължаваме работата по проектирането, дейностите по ОВОС, техническия проект, парцеларния план, за да можем да предприемем необходимите стъпки за отчуждаване на терените по това трасе. Паралелно с това работим и за осигуряване на необходимото финансиране, както и преговори с мажорни финансови институции, основно Световна банка и Европейска инвестиционна банка за осигуряване на необходимото финансиране. Ще имаме готовност и за обявяване на тръжни процедури за оставащите километри, разбира се, при налично финансиране още през лятото на тази година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Господин Антонов, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър Павлова, благодаря Ви за отговора. Разбирам, че въпросът за магистрала „Тракия” стои на дневен ред за изпълнение в следващия програмен период. Въпреки че средствата са недостатъчни, не можах да разбера тези, които са за първия лот за Ябланица – Плевен – Ловеч отсечката, по какъв начин ще дойдат тези средства? Откъде ще дойдат тези средства? Тук не успях да разбера в каква

парламентарния контрол след 6 месеца си запазвам правото отново да Ви поставя този въпрос, за да видим докъде е стигнал. Пак Ви казвам, разчитаме много много живеещите в Северна България да не правим аналога отново със Северозапада, защото не са по-различни показателите

Министър Павлова, заповядайте за дуплика. В процедурата, ако един изпълнител бъде избран за единия лот, не може да изпълнява и другия лот, за да осигурим възможност повече строителни фирми да работят. Индикативната стойност на двата лота е 520 милиона с ДДС. Този проект е предвиден за втори проект след магистрала „Струма”, така че при изграждането на магистрала „Струма” очакваме спестени средства, с които да можем да финансираме частично изграждането на този обект. Съфинансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет. За да можем обаче още тази година да започне строителството на проекта, сме предвидили така нареченото „мостово финансиране” да го префинансираме през държавния бюджет 2016 г. вече да можем да осигурим неговото изграждане и съфинансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2014 - 2020 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Преминаваме към следващ въпрос, който е зададен от народния представител Джевдет Чакъров относно лошото състояние на третокласен път

Уважаема госпожо Павлова, обръщам се към Вас във връзка с изключително лошото състояние на третокласен път „Юговски разклон – Лъки” в община Лъки, Пловдивска област. Този път е единственият, който свързва община Лъки с областния център Пловдив и с вътрешността на страната, поради което е е особено важен, но и същевременно доста натоварен. Въпреки че е част от третокласната пътна мрежа, той се състои в по-голямата си част едно-единствено тясно платно с частични оширения. Освен това той, като високопроходим път, е разположен на голяма надморска височина върху силно пресечена планинска верига. Този път е доста труден и опасен за преминаване. Наклоните на пътя на много места надвишават 10 градуса, а завоите са почти един след друг и са доста остри. Пътят е строен през 50-те години на миналия век и е оразмерен за много по-малък трафик от настоящия. По-голямото движение на автомобили е породено от факта, че пътят е единствената връзка, както вече посочих, между общината с областния център Пловдив и Асеновград. Освен това през летните месеци във връзка с посещението на местността Кръстова гора от туристи и от богомолци се натоварва доста сериозно. Пътят се ползва и като съкратен маршрут за пътуващите от оста Смолян – Баните – Загражден – Лъки – Пловдив. По този път пътуват и тежкотоварните камиони, които извозват оловно-цинковия концентрат от „Лъки инвест” АД за преработка в КЦМ. правените през годините малки частични ремонти са крайно недостатъчни за осигуряването на безопасността на движението и за оширяването на пътното платно. В тази връзка моите въпроси към Вас са: предвижда ли се реконструкция и рехабилитация на третокласен път „Юговски разклон – Лъки”? Ако се предвижда – кога, има ли средства за това? Ако не се предвижда, какви са причините за това хората в община Лъки да бъдат лишени от нормална пътна комуникация и да бъдат изложени на висок риск от пътно-транспортни произшествия? В по-общ план

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Чакъров, безспорно състоянието на третокласния път „Юговски разклон – Лъки” е изключително лошо, изключително тежко. Тук искам да потвърдя и още нещо. Към момента не само общото състояние, но и като цяло този път не отговаря на изискванията за третокласен път като технически параметри, като състояние на основата на пътя, настилката, неговия габарит и ширина. ширина. За да се направи неговата цялостна реконструкция, рехабилитация, за да бъде приведен към минималните изисквания за третокласен път, е необходимо цялостен технически проект плюс парцеларен план и отчуждаване на съответно терени – горски фонд по протежение на този път, защото е необходимо неговото оширяване, не само заради наклоните, а и защото на места той е изключително тесен. Това, което мога да потвърдя, е, че към момента по тази пътна отсечка не са предприемани действия в годините назад и към момента, за съжаление, по изготвянето на такива технически задания – проектиране или парцеларен план и съответно мерки за отчуждение. Това, което мога да потвърдя, е, че за 2015 г. предвиждаме в рамките на програмата по текущ ремонт на републиканските пътища по трасето на този пътен участък да бъдат извършени ремонтни дейности и изкърпване на всички най-тежки участъци, особено тези, които ще бъдат отворени в условия в края на зимния сезон. По отношение на останалите третокласни пътища в рамките на Пловдивска област, това, което имаме предвидено, са два пътя в региона, които да бъдат включени в окончателния списък на проекти, които ще бъдат финансирани по линия на Програмата „Региони в растеж 2014 – 2020 Както знаете, там имаме възможност първокласни, второкласни и третокласни пътища да бъдат финансирани. Предвиждаме през лятото на тази година да отправим възможността след одобрение на тази оперативна програма АПИ да представи своя окончателен списък, той да бъде разгледан и одобрен, за да започне реализацията. Кои са двата пътя? Това е пътят Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим – единият от проектите, който е предвиден. Той е в дължина 71 като четири участъка от този път са предвидени за цялостна реконструкция, рехабилитация по оперативната програма, както и направлението Пловдив – Асеновград. Това също е едно много важно направление, което трябва и ще бъде ремонтирано в рамките на оперативната програма. Това е въпрос, който дискутирахме и преди няколко седмици в рамките на Комисията. Паралелно с това със средства от държавния бюджет предвиждаме два много важни моста да бъдат ремонтирани през 2015 г. в Пловдивска област. Това е мостът на Хисаря, който е при жп прелеза по направлението за Хисаря – едно съоръжение, което повече от 15 години стои недовършено и съответно създава проблеми на пътя. Това, което искаме да направим през тази година, е да довършим това мостово съоръжение, което ще даде възможност повече да не трябва да се изкачва влакът, ще минаваме над жп линията, която значително ще намали риска за придвижване в този регион. Както и още един мост над Стряма – знаете моста над Стряма при Раковски беше ремонтиран поради неговото падане. Имаме и още един критичен мост над Стряма. Това е в посока Маноле. Там също направената проверка показва, че устоите на моста не са добри, той е рисков и затова през този сезон ще предприемем действия по неговото укрепване и ремонт, за да осигурим безопасност и да не се окаже, че този мост ще се срути, каквито инциденти имаше и в годините назад.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! През последните няколко години аз неколкократно задавам въпроси за състоянието на пътищата и евентуално тяхната рехабилитация. Този факт сам по себе си говори, че състоянието на пътната мрежа при все усилията, които се полагат, има огромна потребност от рехабилитация, строителство и разширение на пътища.

за безопасна пътна мрежа и тази година ще се направят съответните ремонтни дейности да се поддържа, за да има, доколкото е възможно, комуникация. Но рискът от всички съображения, които представих, остава. Уважаема госпожо Министър, не чух от Вас кога ще се предприемат проектни дейности. Такива на този етап, доколкото разбирам, не са предприети. Добре е да се стартира с проектирането на пътя, да се извършат и последващи необходими процедури и действия, така че в един по-близък бъдещ времеви период това да се случи. Това е коректното отношение към хората, които живеят и в социално-икономически аспект. Аз Ви благодаря за отговора за програмата, предвидена относно реализация на

Така че всички тези въпроси ще бъдат на моето внимание като народен представител, който е избран за трети път от Пловдив област. Всичко това е в името на това да има по-добри комуникации, по-сигурни и по-безопасни, доколкото е възможно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров. Министър Павлова? Няма да се възползвате от правото на дуплика. С това изчерпахме времето, предвидено за парламентарен контрол. Благодаря на всички колеги, които задаваха въпроси, които участваха в него, за да можем, особено през последния половин час, да осигурим високото темпо, на което е свикнала госпожа Павлова. Следващото пленарно заседание е на 21 януари 2015 г. от 9,00 ч. Закривам заседанието. На всички – приятен ден!